Sukladno članku 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje dostavilo je navedeno Izvješće. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće primili. Vlada dostavila mišljenje. Predstavnik predlagatelja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, gospodin Frano Parać će dodatno obrazložiti prijedlog, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovani zastupnici. Ja sam od svibnja novi predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje vašom odlukom i dajem Izvješće za rad u 2005. godini i to točno 14. prosinca 2004. do 31. prosinca 2005. Jedna mala napomena u tom periodu je predsjednik bio profesor Antonije Dulčić koji je dao ostavku, međutim ja sam bio član tako da mogu o svim relevantnim pitanjima koja vi postavite dati odgovore. Ovaj isječak od godinu dana namjerno kažem isječak jer je proces bolonjizacije zahvaljujući okviru zakonskom koji je ovaj Sabor donio već prije započeo i pred nama je jedna, u tijeku je jedna ogromna obrazovna reforma na razini visokog obrazovanja koja je u periodu 2005. godine što se tiče Nacionalnoga vijeća obavila jedan ogromni zadatak. Zadatak vrednovanja, ustrojavanja, primjenjivanja svih odredaba koje proizlaze iz Zakona o visokom obrazovanju, odnosno Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Htio bih napomenuti da Nacionalno vijeće je u tom periodu donijelo blizu 830 što mišljenja što preporuka i bitno utjecalo i reguliralo tu sferu i pomoglo koliko je god moglo da se proces bolonjizacije napravi u što najboljem mogućem okviru. Morate znati da bolonjizacija, odnosno Bolonjski proces je okvir koji je Hrvatska prihvatila, ali taj okvir i sama primjena neće biti samo od jedne godine niti dvije, nego će to biti proces koji koji će biti pred nama i usudio bih se reći i višegodišnji. Osim Nacionalnog vijeća ustrojena je i Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja po svojim zakonskim normativima je Agencija koja pomaže, odnosno ona je logistika oba nacionalna vijeća, jedna je za znanost, a ovo moje koje ja referiram je za visoko obrazovanje. Dakako u ustrojavanju svih tijela uvijek postoje dječje bolesti i sigurno da ono može biti i bolje, ali kao što i kažem ja mogu reći da stanje rekao bih momentalno u visokom obrazovanju i u našoj akademskoj zajednici je ogroman jedan pomak napravljen u smislu prilagođavanje svih mogućih projekata, odnosno programa i nastavnih planova u bolonjskom projektu, ali svakako da će to trajati jako, jedan veliki broj godina i da postoje i nesnalaženja, a isto tako i Nacionalno vijeće pokušava aktivirati sve resurse od ogromnog broja recezenata koji su potrebni u radu i u dobrom funkcioniranju Nacionalnog vijeća isto tako uspoređujući i komparirajući sva pozitivna rekao rekao bih saznanja u Europi i u našoj bližoj okolini. Kad bi ocjenjivao taj period ne samo Nacionalnog vijeća nego rekao bih stanje u Hrvatskoj kada je u pitanju visokog obrazovanja ono bi bilo dvojako. S jedne strane bi trebali biti itekako zadovoljni, a s druge strane i nezadovoljni. Zadovoljni zbog toga što smo na vrijeme, rekao bih na vrijeme uhvatili vlak velike reforme i prilagođavanja Bologni i da u mnogočemu makar što se tiče tranzicijskih zemalja smo sigurno korak, ako ne dva koraka ispred njih i to je dobro. Dakako mnoge ustanove koje sudjeluju u tim promjenama onoga prvenstveno visoka učilišta nisu bili spremni u cijelosti prihvatiti sve te promjene i to je jedan proces koji očito i traje i trebat će dosta vremena da se promijene do kraja, ali takva situacija je rekao bih i u razvijenijim zemljama i svugdje gdje se Bologna primjenjuje postoje određeni problemi i takvi problemi se očito vremenski polako uspijevaju rješavati tako da i moje izvješće koje sad podnosim ovom uvaženom Domu je upravo takvo. To je isječak jednog vremena u kojem je Nacionalno vijeće obavilo jedan ogroman zadatak u kojem je ja mislim daleko nadmašilo čak svoje mogućnosti jer je radilo u jednom periodu vrlo dobro, moram reći pod predsjedavajućem profesora Dulčića. Također je napravljena jedna automatizacija, dakle informatična prilagodba cijelom sustavu i veliki, veliki dio kolača vrednovanja preddiplomskih i diplomskih planova je iza nas, sad je ispred nas još specijalistički studij i doktorski studij, a paralelno se Nacionalno vijeće bavi svim onim pitanjima koje mu zakon daje U svakom slučaju izvješće je napravljeno dosta rekao bih bogato da bi sadržavalo i sve dokumente za eventualno budući rad nacionalnih vijeća pa evo dragi zastupnici ako imate kakvih pitanja ja vam stojim na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala. Vlada je dala svoje mišljenje. Predstavnik Vlade nema namjeru ga usmeno obrazlagati. Otvaram raspravu. Odbor Odbor također nema namjeru podnijeti usmeno izvješće. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, predsjedniče Nacionalnog vijeća, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice raspravio je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2005. godini. Ovo Izvješće odnosi se na prvu godinu mandata rekla bih Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u ovom sastavu i kao što je rekao predsjednik obuhvaća godinu 14. prosinac 2004. do 14. prosinca 2005. godine. Nacionalno vijeće je u ovom razdoblju moralo usvojiti čitav niz podzakonskih akata da bi moglo izvršavati svoje zakonske obveze i to u godinu dana. Na 34 sjednice Nacionalno vijeće odradilo je zaista veliki posao jer je moralo imati u vidu kako se i navodi u izvješću zatečeno stanje u visokom obrazovanju kao i sposobnost svih sudionika da se uključe u proces transformiranja visokog obrazovanja. Jedan od najbitnijih poslova jest vrednovanje preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studijskih programa, tj. provedba bolonjskih načela. Zanimljiv je podatak da u Hrvatskoj djeluje 104 visoka učilišta uključujući i samostalne odjele pri sveučilištu, 6 sveučilišta, 57 fakulteta, 6 umjetničkih akademija, jedna učiteljska akademija i 5 visokih učiteljskih škola u sastavu sveučilišta, 7 samostalnih sveučilišnih odjela, 8 veleučilišta i 18 visokih škola. Ove brojke su važne i da se shvati s kolikim obijmom posla susrelo se Nacionalno vijeće kad je moralo pregledati oko 900 sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa i programa stručnih studija, specijalističkih stručnih studija. Osim tehničkih problema s kojima se susrelo Vijeće zbog obijma posla susrelo se i s problemom tumačenja zakonske regulative. Čitav niz poteškoća javio se kod donošenja ocjene uvjeta izvođenja studija. Osnova bolonjskih načela stavlja studenta u središte pozornosti. Za bitnu prilagodbu bolonjskim standardima nedostaje potreban broj nastavnog kadra utvrdilo je izvješće. Problem nedostatka kadra je u središtu pozornosti. Zapošljavanje znanstvenih novaka u posljednje dvije godine preduvjet su zahtjevu sveučilišnih, a naročito stručnih studija za stvaranjem nastavnog kadra. Naročitu pozornost Vijeće je posvetilo i tematici učiteljskih studija. Sada još uvijek imamo neujednačenost učiteljskih studija. Svakako treba podržati opredijeljenost Nacionalnog vijeća da učiteljski studij ostvare sveučilišnu razinu. Vijeće je 17. ožujka 2005. donijelo i načela i preporuke za ustroj učiteljskih i nastavničkih studija u Republici Hrvatskoj. sudbina Visoke učiteljske škole u Petrinji i Čakovcu još uvijek je neizvjesna no međutim Vijeće je dalo preporuku ovim školama za izvođenje programa po bolonjskim načelima za što je ministar znanosti i izdao im dopusnicu, prema tome studenti slobodno mogu i bez ikakve brige studirati i na ovim fakultetima pod jednakim uvjetima kao i na drugima. Koliki je posao nacionalno vijeće odradilo govore i brojni podaci o postupku vrednovanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija. u 860 rescezentskih skupina koji su napisali 1782 recenzije a u bazu podataka, to je ono o čemu je predsjednik i govorio uneseni su podaci za 9 tisuća nastavnika i 33 tisuće kolegija. Doneseno je, čime se osnovno i bavilo u protekloj godini dana ovo vijeće, 815 pozitivnih preporuka, 6 pisama očekivanja da će popraviti svoje programe i 7 odbijenica ministru znanosti za izdavanje dopusnica. Nacionalno vijeće je sa rektorskim zborom iniciralo više rasprava kojima je cilj bio utvrđivanje temeljne koncepcije poslijediplomskih studija. Ovo je i jedan od prioritetnih zadataka vijeća u budućem razdoblju kao i zadatak da se uspostavi nacionalni sustav praćenja jamstva kvalitete. U cilju postizanja kvalitete i ujednačenosti plan koji je ministarstvo iznijelo u svom planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. – 2010. godine jeste da se do 2010. godine provede vanjsko vrednovanje kvalitete visokoškolskih programa i ustanova uz usporedni razvoj jedinica za jamstvo kvalitete na visokim učilištima, čime se po našem mišljenju vijeće mora u ovom sljedećem periodu i baviti. I na kraju svakako treba pohvalit i statistički i analitički prikaz stanja visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz kojih pokazatelja je vidljivo da još uvijek na tisuću stanovnika kod nas studira svega 34 studenta, 34 studenta, za razliku usporedbe u Finskoj, jednoj razvijenoj zemlji gdje je to 58 kako je vijeće i iznijelo u ovom prikazu. Zanimljiv je još i podatak da čak 50% Udio je ekonomije i prava u društvenim znanostima U Finskoj 39. što proizlazi iz ovih podataka i odrediti strateški važne potrebe Hrvatske. Još uvijek su kod nas sveučilišni studij u omjeru 84 naspram stručnih programa 54. Moramo podsjetiti u ovom trenutku i na Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu koje je prethodilo ovom vijeću u razdoblju od 24. travnja 2005. do 15. studenog, o kojem smo prvi put u kojem se navodi da je vijeću vrlo teško dati cjelovitu ocjenu stanja u visokom obrazovanju koja bi bila dokumentirana egzaktnim i objektivnim pokazateljima jel' nema podataka o programima, o studentima, uspjehu studiranja, nastavno-znanstvenim zvanjima. Ovo izvješće sadrži vrijedne podatke koji mogu biti osnova za praćenje i analizu visokog obrazovanja. I na kraju treba odati priznanje i vijeću koje je u godinu dana samostalnog djelovanja uočilo probleme visokog školstva, počelo snimati situaciju i rješavati probleme. Možda Možda nam se čini korak po korak, ali sigurnom cilju koji je zaista zadan planom razvoja sustava odgoja i obrazovanja u0d 2005. – 2010. kao strateškom razvojnom dokumentu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo predloženo i izneseno

Pa možda prije nego velim nešto u ime kluba Hrvatske seljačke stranke o ovom izvješću, samo da sve nas podsjetim da često puta dobivamo izvješća po težini slična ovome, međutim ovo je sustavno dobro napisano izvješće. Kratko, uvodno na 20.-tak stranica, sve što je bitno a u dodacima i prilozima tko želi neka detaljnije pročita. A to je razumljivo jer se radi ipak o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Ono što bih htio reći, da se ovo izvješće sasvim sigurno u mnogo čemu razlikuje od prethodnih a vrlo vjerojatno će se razlikovati i od nekoliko budućih. Naravno govorim o reformskim procesima u visokom školstvu koje su se vrlo intenzivno dešavali u prošloj godini. Bolonjski proces nametnuo je prije svega svima onima koji su sudjelovali u sustavu visoko školskog obrazovanja vrlo visoke kriterije. Znamo da se govori o adekvatnom materijalnom prostoru, materijalnim, ali i o podizanju kvalitete i efikasnosti nastave. Sve je okrenuto prema studentu i želi se stvoriti sustav mjera i mehanizam osiguranja upravo te kvalitete koja će osigurati da bude student kao što piše u izvješću u središtu pažnje. Nama u klubu Hrvatske seljačke stranke nije interes pa neću niti ja puno vremena govoriti o drugim stvarima koje su vezane uz ovo uz ovo izvješće nacionalnog vijeća, međutim ipak da spomenemo određene početničke muke i objektivno nepripremljenost za Bolonjski proces od nedovoljnog broja sveučilišnih nastavnika pa i znanstvenih novaka koji je i evidentiran i govori se o tome a i svi skupa koji radimo u tom sustavu visokoškolskog obrazovanja znamo da su problemi doista veliki. Tako da je to upravo i konstatiralo i nacionalno vijeće, utvrdivši da je bilo dosta predlagača, njih 75 koje je odustala od predloženih studijskih programa prije svega zbog analitike koja je pokazala nedostatnost kadrovskih resursa predlagača da bi mogli kvalitetno izvoditi sve predložene programe. ne razumije./… trenutna situacija već možemo govoriti da je to problem koji se dugoročno mora sagledati s obzirom da se potrebni kadrovi posebno posebno ovdje u visokom školstvu nikako ne mogu stvarati od danas na sutra ili preko noći. To je dugotrajni proces i morat će itekako se pažljivo posvetiti i naravno nacionalno vijeće ali i ministarstvo da se kadrovski ojača. Što se tiče prostornih problema moram reći da je tu bilo dosta velikih pa i ozbiljnih poteškoća. O tome naravno nacionalno vijeće ne govori u ovom svom izvješću jer to i nije problematika kojom bi se trebalo baviti. Ali želimo li prihvatiti tako visoke visoke kriterije koje smo svi skupa postavili u sustavu bolonjskog procesa i u sustavu bodovanja da ne govorim kako to ide gdje se naravno mora izvoditi nastava za sve upisane studente, gdje se moraju provoditi laboratorijske vježbe na računalima sustavom jedan student jedno računalo. Lako se to napravi koliko to treba. Dolazim iz Fakulteta organizacije informacije pa znam da za 230 studenata imam tri grupe za predavanja a vježbe u 16 grupa. Treba tih 16 grupa po 15 studenata smjestiti nekuda a ima naravno i drugih kolegija koji također su u sličnim situacija. I upravo zbog toga bi trebalo što više sredstava izdvajati i ministarstvo u suradnji sa sveučilištem i fakultetima da se osigura potreba ta materijalna pretpostavka za sve studente. nakon ovog uvodnog malog osvrta na bolonjski proces vratio bih se na najvažniji posao nacionalnog vijeća prošle godine a to je vrednovanje prvobitno oko 900 kako ste i napisali studentskih studentskih programa da bi 75 povuklo, dakle oko 830 studentskih programa od preddiplomskih, diplomskih i programa stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji je doista jedan opsežan i veliki posao koji je trebalo odraditi po nekakvoj i to posebno u uvjetima kada još Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao servis ovog nacionalnog vijeća nije bila ekipirana, faktički tek od polovice prošle godine možemo govoriti o stvarnom radu agencije tako da se kao što i piše u izvješću koristila stručna pomoć i ministarstva pa i drugih ljudi koji su trebali pomoći oko rada nacionalnog vijeća. I uz sve te tehničke poteškoće i određene nepreciznosti u zakonu koje su ovdje jako lijepo napisano vrlo kratko i koncizno ipak se napravilo puno toga pozitivnog. Stvorene su jedinstvene baze podataka. Piše recenzenti i izvjestitelji odnosno ustanove visokog obrazovanja. Naravno da su otišli puno dalje, danas mi dobivamo podatke o svakom studentu u bilo u bilo kojem trenutku, dakle i sam sustav ocjenjivanja je bitno drugačiji. Ali ono što je najvažnije prvi puta su valorizirani tom jedinstvenom metodom i postojeći kadar a i studijski programi. Nije na odmet ponoviti pa makar i svaki puta da se radi o tisuću 613 studijskih programa, da se radi o tisuću 782 recenzije, 9 tisuća nastavnika, 300 tisuća kolegija. To su sigurno vrlo vrijedni dokumenti koji će poslužiti u daljnjoj nekakvoj analizi i kvalitetnijem praćenju rada. I ono što je po meni čini mi se jedna od najznačajnijih pozitivnih stvari da smo dobili međunarodno recenzirane programe za međunarodno vrednovane studentske programe bez obzira što je bilo više naših domaćih recenzenata ali ipak stvorili smo prvu pretpostavku da imamo međunarodno recenzirane programe. No, iz izvješća je nemoguće zaključiti koja je kvaliteta tih studentskih programa. To i po meni ne treba toliko pisati jer se pretpostavlja ako nacionalno vijeće prihvati program da on ima udovoljava određenoj kvaliteti. Bilo bi dobro da je i to bilo napisano ovdje. Evidentno je da je ovo za nas početak procesa unapređenje kvalitete koji je i ukazan u zaključnom razmatranju gdje je i dan ukupan kritički osvrt na situaciju i to s aspekta primjene znanosti u gospodarstvu odnosno interakciji između institucija visokog obrazovanja i društva u cjelini kroz tržište rada i kroz političke i druge institucije koje bi trebale voditi brigu o strategiji gospodarskog i općeg društvenog razvoja, tako da ovo zaključno razmatranje ustvari nam daje smjernice ne samo što bi trebalo planirati u nekakvim strateškim projektima projektima nego otprilike i da vidimo ulogu i znanosti i visokog školstva u razvoju našeg gospodarstva. Dakle, ovo izvješće govori o radu nacionalnog vijeća a ne o implementaciji bolonjskog procesa gdje bismo mogli govoriti objektivno o određenim ili mogli ali to nije problematika koja se obrađuje u ovom izvješću. Ponavljam, ono je dobro strukturirano, pokazano je u ovom izvješću da je rad bio vrlo studiozan i kvalitetan i da se rezultati na kraju krajeva vide pa će stoga i Klub Hrvatske seljačke stranke dati podršku ovom izvješću. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite!

kao što je vijeće samo reklo a ministar to ponovio reforma našeg visokog obrazovanja je jedan od najvećih projekata u povijesti hrvatskog visokog školstva a znamo koliko je visoko školstvo važno za svekoliki napredak Republike Hrvatske. I zato mi nije drago što je ovo izvješće na neki način na marginama naše pažnje, pažnje javnosti. Radi se dakle o vrlo važnom tijelu a proces je još važniji nego što je samo tijelo i bojim se da na ovakav način samo formalnim prolaskom tako važnih izvješća kroz Hrvatski sabor nećemo puno postići. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovo izvješće zato što se radi o prvome izvješću, radi se o parlamentarnome tijelu koje bi dakle trebalo biti jedan stupanj koji će omogućiti i stručnu autonomiju i čuvanje autonomije sveučilišta a opet naravno vezu između politike koju određuje Hrvatski sabor i to je dakle prvi puta da takvo tijelo u tom obliku na takav način formirano podnosi izvješće Hrvatskom saboru. I naravno da u tom prvom izvješću nije moguće da se ne pokradu nekakove nedorečenosti makar je ovo izvješće zapravo puno sadržajnije u odnosu na izvješće ovog drugog nacionalnog vijeća Nacionalnog vijeća za znanost. To naravno ne znači da podržavamo politiku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Smatramo da se u taj proces, bolonjski proces ušlo nepripremljeno, stihijski i da se tamo događaju zapravo poteškoće i problemi koje gotovo da je teško predvidjeti kako se uopće rješavaju ti problemi. Mi znamo da je proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa za ovu godinu u ukupnom udjelu proračuna Republike Hrvatske pao. On je nominalno povećan. Dakle povećan je u apsolutnom iznosu, ali u relativnom iznosu taj proračun je pao. Prema tome tako zahtjevne zadaće koje nameće Bolonjski proces apsolutno je nemoguće provesti u takovim okolnostima a da to ne izaziva užasna opterećenja svih koji u tome sudjeluju. Temelj Bolonjskog procesa je smanjenje obrazovnih grupa, nazočnost nastavi i praćenje rada studenata a to zahtijeva: veći broj nastavnika, veći broj učenika, učionica i kabineta, veći broj knjižnica, knjiga i časopisa, veće materijalne troškove i veće troškove nastavnika. za sve ove povećane troškove ni jedne ni druge ni treće ni četvrte ni pete mi zapravo gotovo da nismo ostvarili nikakove pretpostavke. Materijalni uvjeti naših fakulteta su više-manje isti. Jedino u, čim se nešto pokušalo u prvih godina, 2001., 2002., 2003. vrlo naglašeni prijem novih ljudi u sustav visokoškolskog obrazovanja i ti mladi ljudi su danas nakon 5 godina već u stanju preuzeti dio tereta nastave, ali nažalost taj proces je zaustavljen odnosno vrlo usporen 2004., 2005. godine tako da 2005. godine imamo situaciju da su sredstva za nova radna mjesta u sustavu visokog obrazovanja smanjena za 51 milijun kuna na svega 8 milijuna kuna približno. A onda je i to rebalansom gotovo uništeno tako da od tih sredstava koja bi trebala zapravo biti jedino što imamo ovoga časa jer neka velika ulaganja, neka velika postignuća u pogledu prostora ne možemo preko noći očekivati. Moramo sagraditi fakultete, moramo proširiti dakle te prostorne kapacitete. Jedino što nam je preostalo. Snažna neka poluga na koju možemo utjecati to je bio prijem tih mladih ljudi, njihovo educiranje da sutra preuzmu najveći dio toga nastavnoga procesa i tu smo zastali i zaustavili taj proces u godinama 2004. i 2005. godini. Za 2006. godinu to se uopće ne spominje u proračunu, govori se o provedbi Bolonjskog procesa. Što to znači zapravo nije jasno, ali radi se samo o 7 milijuna kuna što apsolutno ne može biti ni kap u moru za provedbu ovako zahtjevnih zadaća kao što je, kao kao što je provedba Bolonjskoga procesa tako da naravno u svemu tome Vijeće za znanost nije imalo veliki manevarski prostor. Ono na to ne može utjecati. Ono što je bilo njegovoj nadležnosti ono je to čini mi se obavilo vrlo kvalitetno makar samo kaže, to je vrlo važna, važna konstatacija samoga Vijeća da Vijeće nije strukturirano za glavni posao odnosno nije, da, tako baš kažu Vijeće nije strukturirano za poslove super povjerenstva za stotine pojedinačnih procedura. A upravo je to to povjerenstvo moralo organizirati, nadzirati i u konačnici donositi konačnu odluku. A samo kaže da za taj posao ono nije strukturirano svojim sastavom. Naravno to je onda angažman ovih recenzenata i tako dalje, ali to je jedna od zadaća koja je bila najzahtjevnija a zapravo povjerenstvo za nju nije bilo opremljeno i meni je drago da je to koliko toliko dobro izvršeno. Gdje se mi nalazimo u tome svemu vrlo jasno pokazuje ova nepotpuna kao što kaže izvješće usporedba sa Finskom. Finska je zemlja koja ima približno stanovnika kao Hrvatska. Ima dvostruko više studenata s tim što naš problem nije u broju studenata nego je naš problem u broju završenih studenata. Oko 60% hrvatskih srednjoškolaca upisuje fakultet, ali mali broj njih taj fakultet završava. To je problem. Prema tome ako bi uspoređivali tu, tu dimenziju. Dakle konačni rezultat toga procesa onda bi to bilo još poraznije. Onda bi to vjerojatno odnos bio 1:4 prema podacima u koje nisam potpuno siguran Finska ima 30% visokoobrazovanih građana. A Republika Hrvatska kao što znate ima 7%. Odnos je 1:4. Da stvar bude još gora kod nas pretežu sveučilišni studiji. To su oni studiji koji nemaju neposrednu primjenu. Nisu izravno vezani uz procese proizvodnje, ono što život traži. A u Finskoj upravo ti studiji su izjednačeni ili dominiraju u odnosu na sveučilišni studij. Samo ta dva podatka govore zapravo u kakvoj se ozbiljnoj i teškoj situaciji nalazimo i zato naravno nije dobro da smo u taj proces tako zahtjevan i slažem se da je to jedan od najvećih projekata u povijesti hrvatskog visokog školstva, ušli tako nepripremljeno. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je opremilo stožer za provedbu Bolonjskog procesa što govori zapravo da redovita tijela i ovo tijelo, ali i ostala tijela unutar Ministarstva nisu bila dostatna pa se onda formira stožer. Kad formirate stožer u Ministarstvu znanosti i tehnologije a ne u Ministarstvu obrane onda je to znak da tamo nešto nije u redu, da neki procesi su izmakli kontroli i da je potrebno formirati izvanredna tijela. Ovdje se vrlo lijepo govori o tome da kod nas u Hrvatskoj nema ili je slaba veza odnosno interakcija između visokog obrazovanja i društva, društvenoga života, društvenih potreba tržišta rada, a nema niti strategije gospodarskog i općeg društvenog razvoja koja onda zapravo onemogućava da se postave ciljevi. ako nemate ciljeva onda nemate na temelju čega vrednovati postignute rezultate jer niste definirali cilj koji bi vam, dakle koji bi trebao biti postignut. Na sve to, na sve te naše načelne, temeljne nedostatke kao i u praktične poteškoće, nedostatke našega zakona koji je onda otežavao rad povjerenstva na sve to ukazuje ovo, ovo izvješće i zato to izvješće treba prihvatiti. Izvješće vrlo jasno govori o tome koje su teške posljedice za sustav visokog obrazovanja učinjene donošenjem Zakona o pravima hrvatskih branitelja kojim se omogućuje upis u studij ovisno o tome tko vam je otac, što vam je otac radio. I to je nešto što je, što je u tako dakle i onako opterećenom sustavu koji nije sposoban takav kakav je ostvariti zadaće koje pred njega postavlja Bolonjski proces, 20%novih studenata čije je početno znanje niže nego što je prosječno znanje studenta to je dovelo cijeli sustav u nemoguću situaciju i tu Nacionalno vijeće vrlo jasno govori da je to potpuno suprotno onome što smo deklarirali cijelo to vrijeme u našoj javnosti, a to je postizanje najviših europskih standarda kvalitete. Prema tome, taj problem bi trebalo što je moguće prije riješiti jer je došao u najnezgodnijem času, upravo onda kada kapaciteti našega obrazovnog sustava su izuzetno prenapregnuti, mi smo uveli još 20% novih studenata koji su po svojim početnim znanjima, a takav je proces dakle njihovog prijema ispod nekakvog prosječnog studenta u Republici Hrvatskoj. I to je jedan nemogući problem na kojega Nacionalno vijeće sa pravom upozorava i bilo bi dobro da smo u stanju za iduću školsku godinu, iduću studensku godinu taj problem riješiti. Dakle, ponavljam, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovo izvješće. Smatramo da je ono, budući, pogotovo da je prvo izvješće, i na probleme s kojima se u svojem radu susretalo Vijeće, da je to dobro izvješće. A naravno, nažalost, takvu pozitivnu prolaznu ocjenu ne može dati i ukupna politika provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, predsjednik Nacionalnog vijeća, Frano Parać. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. I samo kratko, ja zahvaljujem svim klubovima stranaka na rekao bih iscrpnim osvrtima na ovo izvješće. I svakako će Nacionalno vijeće razmotriti sve što je rečeno u ovoj sabornici. Nacionalno vijeće napominjem za sve ovo što sam čuo ovog trenutka u ovoj prostoriji itekako vodi računa i upoznato je sa svim elementima. Međutim, mislim da je ovo izvješće toliko iscrpno i toliko detaljno napravljeno, ono samo govori sve. Tako da nekako ocjenjujem davao podršku u cjelini dajete da nastavimo tim putem u sljedeće godine kako bi unaprijedili cijeli sustav koji sigurno ima manjkavosti, ali ja sam siguran da će biti i bolji.